Prelazimo na sljedeću 9. Prijedlog zakona o potvrđivanju sporazuma o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije za nacionalni PHARE program za 2006. godinu, s konačnim prijedlogom zakona – 637 Predlagatelj zakona je Vlada Republike Hrvatske, a kod utvrđivanja dnevnog reda prihvatili smo primjenu hitnog postupka. Prijedlog akta primili ste poštom. Sukladno članku 159. Poslovnika hitni postupak objedinjuje prvo i drugo čitanje zakona. Amandmani se mogu podnositi do kraja rasprave članak 164. Poslovnika. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za financije i državni proračun. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Državna tajnica Martina Dalić.

i ovim se sporazumom predviđa financiranje 20 projekata namijenjenih tijelima državne uprave. A svrha je projekata kojih su precizno navedeni i opisani u dodatku C ovoga sporazuma poduprijeti napore tijela državne uprave u procesu pristupanja Europskoj uniji. Spomenutih 20 projekata i njihova je ukupna vrijednost 61,06 milijuna eura iz PHAR programa. povrh ovoga iz proračuna osigurat će se i sredstva sufinanciranja u iznosu od 7,1 milijun eura odnosno 52,9 milijuna kuna. Sredstva sufinanciranja za provedbu ovih projekata osigurana su u proračunu 2007. Isto kao i u projekcijama proračuna za 2008. i 2009. Nakon potvrđivanja ovoga sporazuma spomenutih 20 projekata moći će krenuti u natječajni postupak. Postupak natječaja za sklapanje ugovora o izvođenju radova i usluga za ove projekte trajati će do 30 studenog 2008. godine, a svi se projekti moraju dovršiti do kraja 2009. godine. Predlažemo stoga da se prihvati ovaj zakon. Hvala vam lijepo.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 Ja bih ovu svoju raspravu prvo započela time što ću reći da ćemo mi ispred kluba Hrvatske narodne stranke svakako poduprijeti i podržati donošenje ovog zakona. Međutim, ipak mi neke stvari a nije to prvi puta ostaju i dalje nepoznanica pa bih htjela možda ovom prilikom da se to naprosto razriješi. Naime, u tekstu pod glavom II, razlozi za donošenje zakona po hitnom postupku kaže se da je prema članku 159. Poslovnika Hrvatskog sabora, da se to donosi jer je budući da je njihovo stupanje na snagu neophodan preduvjet za pokretanje provedbe predmetnih projekata koji će se ovim sporazumom biti financirani. Ono što mi nije jasno, mi smo taj sporazum potpisali 31. siječnja 2007. godine, a zove se Sporazum za 2006. godinu. Mislim, nije to prvi puta. Mi smo već u par navrata imali nešto, neke slične situacije. Ali bi voljela da jednom prilikom zauvijek bude nam potpuno jasno kako to da se potpisuje naknadno. Dakle, nije do sada ništa realizirano s tog naslova. Zove se Sporazum za 2006. godinu. Potpisuje se 30. siječnja 2007. godine, a de facto svi ugovori moraju biti potpisani do kraja, do studenog mislim 2008. godine, a završene realizacije mislim do kraja 2009. godine. Prvo mi se čini taj rok ugovaranja relativno dug, a rok realizacije relativno kratak. Dakle, onaj zadnji od zadnjeg potpisivanja ostaje do 2009. To mi se čini relativno kratak rok realizacije. I napokon, tu se spominje ova mogućnost izuzeća za slučaj "Tempus" kada se ti rokovi mogu produžiti od 2011., negdje sam vidjela 2010., pa mi i to nije sasvim jasno u čemu je ta razlika? Dakle, ako bi nam mogli malo pobliže nama ovdje zastupnicima objasniti ustvari o čemu se tu ustvari radi? To je čisto ovako jedna uz put napomena. Ciljevi su određeni za osam poglavlja odnosno za osam ajmo reći segmenata, sektora u kojima će se davati financijska pomoć i odnosi se na demokracije i vladavina prava, na ljudska prava, zaštitu manjina i dijelove civilnog društva, na ekonomski kriterij, na unutarnje tržište i trgovinu, na sektor politike, suradnja u području pravosuđa i unutarnjih poslova, programi potpore, ekonomska i socijalna kohezija. Dakle, apsolutno sve što treba podržati. I tu su dane u tablicama i rokovi za realizaciju. Pa sad svaki se projekt gore numerira jednom svojom numerikom. trajanje 24 mjeseci, na nekima vidimo projekt podrške Romima je 36 mjeseci. Dakle, različito trajanje i različita su financiranja. Tu su naravno iskazana sredstva u eurima koja se povlače iz PHARE proračuna. Sredstva koja će Vlada ili koja je Vlada osigurala bilo u svojoj projekciji bilo u proračunu za 2007. godinu nisu tako detaljno razvrstana. Dakle, ja iz ovoga ne mogu vidjeti koliko je Vlada u svojim sredstvima osigurala. Oni su samo iskazani kao skupna stavka. Bilo Bilo bi dobro da u ovim tablicama u svakoj dole, po svakom programu piše pa da možemo komparirati u proračunu kad dobivamo proračun, da možemo komparirati da li je zaista su u proračunu i takva sredstva osigurana. To je čisto radi jedne transparentnosti prikazivanja. Međutim, ja bih dala možda malo jednu općenitu ajmo reći kritiku oko toga kako se realiziraju ti naši svi programi ne misleći posebno ovdje na PHARE, dakako misleći i na sve ostale predpristupne fondove, i ISPA-u i SAPARD odnosno sada praktički kad smo pred IPA-om mislim da je to jedna tema o kojoj bi ovdje trebalo isto tako malo progovoriti. Dakle, prije strukturiranja fonda IPA-e koji će zamijeniti dosadašnja tri predpristupna fonda upravo je PHARE bio najznačajniji oblik financijske i tehničke pomoći namijenjen zemljama kandidatkinjama. One su nam dugo godina bile nedemokratskim režimima, kapitalizam i slobodno tržište, bili su pojmovi izostavljeni iz uopće tog čitavog rječnika. Upravo iz tog razloga sredstva iz PHARE programa namijenjena sa unutarnje političkim reformama kao što su prvenstveno reforma pravosuđa i reforma javne uprave i onog svega što se uz to neposredno veže. Prije dvije do tri godine iskorištenost sredstava iz PHARE programa nije bila na razini kakva se očekivala, no danas se ta sredstva iskorištavaju puno bolje, barem što se tiče PHARE programa. Naime, iskorištenost predpristupnog fonda SAPARD nažalost moram vam reći da je još do danas vrlo niska. Hrvatskim poljoprivrednicima je ponuđeno 245 a uzeli su tek nešto više od 12 milijuna kuna iz SAPARD-a, čisto samo radi usporedbe. Jesu li za lošu iskorištenost krivi samo rigorozni kriteriji? Sigurno i oni imaju svoju ulogu u tome. Međutim, najveća krivnja ovdje ipak se snosi na Vladu koja nije provela ispravnu edukaciju ciljanih skupina dovoljno brzo, efikasno i kvalitetno kako bi te skupine mogle reagirati i svoje projekte koje nude koje nude prilagoditi tim kriterijima. Da je tomu tako govori i činjenica da su edukacije pojedinih skupina započele praktički pred dva mjeseca, odnosno prije zaključivanja natječaja za projekte i to je zapravo su mjeseci potrebni samo da bi se prikupila dokumentacija za nekakvo kandidiranje za neki projekt, potrebno je i po nekoliko mjeseci. se ustvari ne smiju dešavati. To je kritika Vladi i kritika svima onima koji bi se trebali potruditi da se ljudi educiraju i da ih se poduči kako da skupe što jednostavnije, kako da skupe projektnu dokumentaciju, Iskorištavanje predpristupnih fondova trening je i za uspješno korištenje sredstava koja će Hrvatskoj biti na raspolaganju kad uđe u Europsku uniju. Predpristupna pomoć služi da se izravno ulaže u razvojne prioritete Hrvatske i tako se rasterećuje dio državnog proračuna. Povećava se apsorpcijska sposobnost tijela državne uprave i razvija se pozitivno natjecanje između korisnika ovih programa. Apsorpcijska sposobnost je jedan od pokazatelja kako će se iskorištavati upravo strukturalni fondovi koje ćemo dobiti na raspolaganju kao članstvo, Ako se ne naučimo povlačiti sredstva to iz predpristupnih fondova danas ne možemo očekivati da ćemo znati povlačiti ta sredstva iz strukturnih fondova Europske unije niti sutra kao članice kad postanemo članica A sva ulaganja kao što je regionalna politika Europske unije upravo djeluje preko ovakvih fondova. Drugim riječima, ne naučimo li one kojima je to potrebno kako koristiti europske fondove ne možemo računati na razvoj u budućnosti. Koliko su ti fondovi važni i koliko oni mogu pomoći pokazuje vrlo ilustrativno primjer Irske. Ta je zemlja u petnaest godina uspjela od zemlje izuzetne emigracije i siromaštva doći na poziciju druge najbogatije države u Europskoj uniji i među prvih desetak na svijetu. Danas je izuzetno privlačna za mlade ljude i postala je upravo suprotno zemlja imigracije. No, da se vratimo na PHARE program. Kao što sam već napomenula njegova je svrha pomoć u reformama područja kao što su prvenstveno pravosuđe i javna uprava. To su ujedno i područja u kojima Hrvatska znatno kaska za europskim standardima. Naime, svako izvješće Europske komisije koja dođe iz Bruxellesa osobito je kritično spram ovih područja i ako pogledamo konkretno još uvijek se godinama čeka na sudovima za dobivanje rješenja o sporu a Republika Hrvatska je zemlja broj jedan u Europi po broju sudaca. Čovjek se mora zapitati što nedostaje u toj cijeloj slici. Isto tako, glomaznost naše birokracije i bojazan Vlade da to pitanje počne rješavati dovodi do krajnje konzekvence da za jedan ovjereni papirić morate posjetiti četiri šaltera, dva ureda koji naravno imaju pauze u različito vrijeme pa čekate na sva četiri šaltera a sve to u vrijeme vašeg radnog vremena. Problem korupcije problem je koji će Republika Hrvatska jako dugo rješavati i to iz razloga što se korupcija toliko ukorijenila u svakodnevni život i u sve pore društva da je čovjeku naprosto čudno kada automatski dobije nešto na što već ima pravo a da za to ne treba prvo platiti ili dati prvo nešto u plavoj kuverti. Korupcije ima na razno raznim razinama pa tako i na političkoj. A da je tome tako pokazuje činjenica da mi samo donosimo dokumente. Evo, nedavno smo donijeli antikorupcijsku strategiju, stvaramo odbore. radnih tijela za borbu protiv korupcije a do sada smo uspjeli uhititi samo nekoliko liječnika sa nekoliko tisuća eura primljenog mita. Da me ne bi krivo shvatili, te liječnike dakako treba kazniti ali nije stvar, ne može se stvar rješavati od toga da počnemo ljuštiti na liječnicima. Ako želimo nešto sustavno napraviti, još je Churchill rekao: "Ako želite da se nešto ne napravi osnujte odbore.". To je vrlo ilustrativno i mislim da bi se mnogi političari u našoj zemlji mogli toga prisjetiti vrlo često. uniju nećemo ući dok ne riješimo ove probleme ukazuje i primjer ulaska zadnjih dviju članica Rumunjske i Bugarske. Te su zemlje po ekonomskim pokazateljima poprilično iza nas. unija više ne uvjetuje ulazak zemalja prema ekonomskim pokazateljima. Europska unija je u više navrata pokazala da novac za investiranje u druge zemlje ima. Stoga ekonomski čimbenici više nisu osnovni problem. No Unija želi politički stabilne i sređene države. Priča o Rumunjskoj ide na sljedeći način. Nakon svih opaski koje su primili od Europske unije Rumunji su odlučili korupciji jednom za svagda stati na kraj. Pa su na mjesto ministrice pravosuđa postavili jednu izuzetno stručnu ženu koja je prethodno radila u nevladinom sektoru. I zapravo bila je jedna od zaštićenih kritičarki Vlade. Nesputana stranačkim vezama i prijetnjama ona je u 6 mjeseci uspjela istražiti i dokazati krivnju velikom broju državnih dužnosnika. Pa tako danas imate situaciju da u rumunjskim zatvorima zbog korupcije i zloupotrebe položaja sjedi neki bivši ministar. Možda ako se nadovežem na jučerašnju raspravu, možda mi to ne činimo radi toga što su naši zatvori prekapacitirani kao što je kolegica Ingrid jučer spomenula. U državi u kojoj još nije jasno, nisu jasno bili bjegunci ili prekršitelji ustavnih zakona Republike Hrvatske, da li su to zločinci ili heroji, ne vidim nikakvu blistavu budućnost. te će se reforme morati provesti prije ili kasnije i to ne radi Europske unije. Republika Hrvatska te reforme ne duguje Bruxellesu već hrvatskim građanima kako bi živjeli u jednoj modernijoj i sređenijoj državi. Međutim kao kandidatkinja za ulazak u Europsku uniju Republika Hrvatska ima izvanrednu priliku iz europskog proračuna dobiti financijsku pomoć kako bi te reforme provela. Ta su sredstva bezpovratna i čak ako na kraju svega hrvatski građani odluče ne uči u Europsku uniju ti se novci ne moraju vraćati a nama ostaje sređeno zakonodavstvo. Imamo standarde i reforme kojima se možemo nadati boljoj budućnosti. Međutim trenutačno se ta bezpovratna sredstva ne iskorištavaju kako bi trebala i u onoj mjeri u kojoj bi se mogla. Za to najveću odgovornost ipak snosi Vlada koja bi u narednim godinama morala ozbiljno poraditi na edukaciji korisnika ovih fondova i kod, kao što su napravili i Slovenci koji su iskoristili ama baš sve do zadnjeg centa. Time ćemo napraviti ne samo značajan pomak u pregovorima nego ćemo naučiti i funkcionirati kao što financijski funkcioniraju zemlje članice a to je jedan od najvažnijih čimbenika prilikom našeg ulaska u europske integracije. Evo, sa napomenom da ćemo mi kao Klub dakako to podržati ja bih samo molila malo obrazloženja oko onih uvodnih dilema i hvala lijepa. **Milinović, Darko Pa evo oko raznih dilema i pitanja. Zašto se u 2007. dakle potpisuje i potvrđuje i obavljaju se sve druge radnje vezane uz PHARE 2006.? Obrazloženje uz to ustvari vezano je uz način kako funkcionira proračun Europske unije i kako funkcionira financijska perspektiva koja funkcionira na drugačiji način nego što je naš proračun. unije postoji u suštini i dvije vrste proračuna. Postoji proračun na obračunskoj osnovi. Na engleskom jeziku rečeno na tzv. «commitment» osnovi. I postoji proračun kojim se bilježe plaćanje na tzv. «keš» osnovi što znači da se u planiranju takovoga proračuna onda u onome njegovom dijelu koji se odnosi na tzv. «commitment» osnovu, na osnovu obveza, na osnovu obveza, u tom proračunu se planiraju određena sredstva koja Unija raspodjeljuje za recimo u ovom slučaju konkretno projekt «PHARE». I za nas su u proračunu koji je na takvoj osnovi obveza u kojem su zbrojene sve obveze je za «PHARE» u 2005. godini bilo rezervirano 87 milijuna. Za «PHARE» 2006. ovih 80 milijuna. to također znači dakle postojanje ovakvih dviju vrsta proračuna znači da se sredstva ne gase kada istekne godina jer ova obveza, ona stoji na tome papiru i živa je sve dok se ne završe projekti. A sporazum kaže: «Projekti se moraju završiti do 2009. godine.» To znači da će u onom proračunu, u njegovom dijelu koji se odnosi na plaćanja isplate se obavljati nakon što se obavi i ova natječajna procedura u 2007., u 2008., u 2009. I onda će se kada završi 2009. moći sravniti u kojoj mjeri su ta obveza, ta, taj «commitment» u kojoj mjeri je i potrošen kroz plaćanja. Dakle u toj jednoj tehnologiji, proračunskoj tehnologiji je razlog zašto mi sada potvrđujemo sporazum … /Govornica se ne razumije./ … «PHARE» 2006. Ona prethodna točka o nuklearnoj sigurnosti, ona je čak bila iz 2005. Zato i u njihovom proračunu postoji razlika između plaćanja i između obveza ustvari postoje, vodi se proračun na dvije osnove. E zašto ovako dugi rokovi za ugovaranje? Zato što se projekti kada nakon ovog potvrđivanja krenu u provedbu, ta provedba se provodi temeljem tzv. praga. Prag je praktični vodić za ugovaranje za treće zemlje odnosno to je uredba komisije koju moraju primjenjivati zemlje koje nisu članice kada koriste i upravljaju sredstvima Europske unije. Taj prag se na našem slučaju primjenjuje također zato i to je razlog zbog kojeg postoji ta uredba, taj pravilnik za provođenje natječaja jer naše zakonodavstvo u području javnih nabava još nije u cijelosti usklađeno «acquiem». Prag se ne primjenjuje u zemljama članicama jer one imaju javne nabavke usklađene sa «acquiem». To je prvo. A zašto to tako dugo traje? Zato jer iz tog istoga praga proizlazi da natječaji za ugovore o uslugama traju po proceduri koja je propisana pragom najmanje 6 mjeseci. Natječaji za ugovore za izvođenje radova, investicijskih radova, procedura koja je propisana pragom traje najmanje 9 mjeseci, najmanje. I onda još kada se rade «tweening» projekti, kada ustvari se angažiraju stručnjaci iz neke zemlje članice koji njihovu praksu preslikavaju ovdje u Hrvatsku, e ti natječaji traju i do 12 mjeseci. Jedino, i mi po, dosta često imamo rasprave sa komisijom zašto te procedure toliko dugo traju? Ali jednostavno to je propisano pragom koji ima logiku i kaže: «Nakon što se objavi natječaj on ne može biti ili trajati kraće od», ne znam, «6 tjedana». Dakle prag nikad ne propisuje maksimum. I kaže: «Tender mora biti otvoren najviše 4 tjedna ili 6 tjedana.» On kaže: «Tender mora biti otvoren najmanje 4 tjedna.» Onda kaže: «Komisije za ocjenu tih projektnih prijedloga se ne može sastati u razdoblju kraćem od mjesec dana". Dakle odmah kaže između trenutka zatvaranja natječaja i trenutka kad se sastaje komisija mora proteći najmanje 4 tjedna, itd. TEMPUS se provodi centralizirano iz Bruxellesa. Dakle Hrvatska nakon što je Ministarstvo financija dobilo akreditaciju za upravljanje sredstvima Europske unije preuzelo je na sebe upravljanje najvećeg broja ovih programa. Jedan od onih koji nije, koji se i dalje upravlja iz Bruxellesa je TEMPUS. zbog toga za njega ustvari vrijede nešto duži rokovi. Zašto se u ovom financijskom sporazumu detaljnije ne prikazuju stavke sufinanciranja? Zato što je to ustvari sporazum koji obvezuje Komisiju. Mi se obvezujemo da ćemo dati sufinanciranje i onda ustvari u našem se proračunu vidi kako su stavke sufinanciranja raspoređene po godinama. Jer onda na nositeljima, na glavama, proračunskim glavama nositelja i korisnika onih projekata je u 2007. za, u aktualnom proračunu već se može vidjeti koliko su sredstava predvidjeli za sufinanciranje po pojedinim projektima. i sad smo tu došli na pitanje o iskorištenosti fondova. Tu ne bi sada duljila, nego bih samo kazala sljedeće, da se financijska iskorištenost fondova mjeri i uspoređuje u trenutku kada završe rokovi za ugovaranje. Upravo iz svega ovoga što sam prethodno objasnila. Dakle kada završe rokovi za ugovaranje, kada se ugovore radovi za izvođenje roba i usluga onda je trenutak na kojem se može mjeriti financijska iskorištenost. Ono što sad možemo reći u ovom trenutku je da za sve ove programe jesu u smislu programiranje u smislu identificiranja i pripreme projekata su sva sredstva iskorištena. A u smislu financijske iskorištenosti to se može mjeriti tek kada isteknu rokovi za ugovaranje. SAPHARD još pri tome funkcionira na poseban način zato jer je to program namijenjen poduzetnicima i iz SAPHARD-a se poduzetnicima refundiraju troškovi koje oni čine na nekim projektima. Tako da u ovom trenutku rekla bih nije još nikako vrijeme donositi sudove o iskorištenosti SAPHARD-a jer natječaj, razdoblje za provođenje natječaja iz SAPHARD-a isteći će u kolovozu 2008. godine. Natječaj, prvi natječaj u SAPHARD-u završio je u lipnju. SAPHARD agencija kreditirana u rujnu. Što znači da je već SAPHARD agencija u vrijeme dok još nije bila akreditirana pokrenula natječajne postupke. I ova sadašnja iskorištenost gdje je iskorišteno i isplaćeno nešto više od 12 milijuna je ustvari prvi krug, prvi puta i mislim da je to vrlo dobar rezultat. Jer procedura nije niti malo lagana. A uskoro se očekuje objavljivanje i drugog kruga natječaja. I to će se ponavljati dakle kažem sve do kolovoza I edukacija je bila, samo za vašu informaciju, samo ministarstvo je provelo 31 seminar sa tisuću 400 sudionika. A Hrvatski zavod za poljoprivredu i savjetodavnu službu 166 seminara na kojima je bilo 2 832 poljoprivrednika. Sve su informacije na web site-u Ministarstva poljoprivrede. Pitanja i odgovori, ona se redovito ažurira kako se donose odgovori na pitanja koja aktualno proizlaze iz života i iz prakse. Međutim, ono što je Ministarstvo poljoprivrede ne može, Ministarstvo poljoprivrede ne može za poljoprivrednike pisati i pripremati projekte. Jer to bi bilo kršenje procedure, bila bi nepravilnost i mogla bi uzrokovati ustvari zahtjev za povratom sredstava. Hvala. **Milinović, Darko (HDZ)** Ispravak netočnog navoda, uvažena zastupnica Alenka Košiša Čičin-Šain. Ispravila bih jedan netočni navod gospođe državne tajnice vezano na iskoristivost SAPHARD fondova, odnosno na činjenicu što je rekla da će se moći procjenjivati o tome koliko se povuklo i da li su se sva sredstva ili sve mogućnosti iskoristile tek po završetku roka ugovaranja, odnosno istekom kolovoza 2008. Naime, nije za očekivati da će se svi ugovori potpisivati u kolovozu, u srpnju 2007. Dakle mi sada prateći dinamiku možemo vidjeti kolikom dinamikom mi povlačimo ta sredstva. Ja moram priznati da su moja saznanja mizerna. Dakle govorim sad o SAPHARD-u, ne govorim o PHARE-u. Dakle povlačenje sredstava od strane poljoprivrednika iz tog predpristupnog fonda do sada je vrlo neučinkovito. Možda će u srpnju 2008. biti savršeno. Ali nije za očekivati da će 99%

je točno rekla da ne može ministarstvo pripremati, pisati projekte poljoprivrednicima u tom dijelu. No, međutim navod u kojem je rekla da je vrlo dobar postotak iskorištenja SAPHARD-a od 12 milijuna kuna i ona sama zna da nije točan. Taj postotak je vrlo loš. Daj Bože da se ostvare nade da on bude dobar i da se do 2008. stvarno evo dio sredstava uspije potegnuti sa SAPHARD-a jer je dakako on nužan hrvatskoj poljoprivredi. Zahvaljujem. U ime kluba Hrvatske demokratske zajednice, uvaženi zastupnik Vlado Jelkovac. Poštovani gospodine potpredsjedniče, gospođo državna tajnice, kolegice i kolege. Klub zastupnika Hrvatske demokratske zajednice podržati će ovaj Prijedlog Zakona o potvrđivanju Sporazuma o financiranju između Vlade RH i Europske komisije za nacionalni PHARE program. Uz amandman kojeg smo podnijeli on je na neki način tehničke prirode. Radi se o tome da bi trebalo uskladiti tekst u naslovu samog zakona sa člankom 1. Pa evo molim onda za podršku da na taj način istovjetan naziv bude u članku 1. i u samom naslovu. Statusom kandidata za punopravno članstvo u Europskoj uniji od lipnja 2004. godine Republici Hrvatskoj otvorila se mogućnost korištenja predpristupnih fondova PHARE, ISPA, SAPHARD čiji je cilj pomoć u pripremi za punopravno članstvo u Spomenuti programi od 2005. godine zamijenili su program CARDS čijim su se bespovratnim sredstvima Europske unije financirali projekti koji doprinose stvaranju institucionalnog i zakonodavnog okvira u procesu pridruživanja. Predpristupnom strategijom Europske komisije iz listopada 2004. godine stvorena je pravna osnova za odobrenje programa Republici Hrvatskoj, a u srpnju 2006. Europska Komisija donosi odluku o odobravanju nacionalnog PHARE programa za 2006. godinu kojom se odobrava financiranje 20 projektnih prijedloga koje je RH predložila za financiranje u sklopu nacionalnog PHARE programa. Nakon što je Europska Komisija dostavila tekst financijskog sporazuma između Europske Komisije i Vlade Republike Hrvatske kojim bi se sporazumom omogućilo oslobađanje

je Vlada Republike Hrvatske 14. prosinca 2006. godine prihvatila izvješće o vođenju pregovora za sklapanje sporazuma i konačnu verziju teksta. Konačno, sporazum o financiranju potpisan je 31. siječnja 2007. Cilj Zakona o kojem raspravljamo je potvrđivanje ovog sporazuma kao međunarodnog ugovora kojim se uređuje okvir unutar kojeg će se izvršavati projekti iz nacionalnog PHARE programa za 2006. godinu. Generalno, cilj PHARE programa je pomoći Republici Hrvatskoj u provedbi reformi nužnih za korištenje strukturnih fondova Europskog fonda za regionalni razvoj i Europskog socijalnog fonda, pogotovo kod izgradnje institucija u programima zajednice, socijalne kohezije i industrijskog restrukturiranja. Korisnici sredstava iz ovog sporazuma o financiranju su Ministarstvo pravosuđa, Vrhovni sud Republike Hrvatske, Središnji državni ured za razvojnu strategiju i koordinaciju fondova EU, Središnji državni ured za E-Hrvatsku, Središnji državni ured za upravu, Državni zavod za intelektualno vlasništvo, Ured za udruge, Ministarstvo financija, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa, Ministarstvo mora, turizma, prometa, razvitka, Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva, Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, MUP, Državni zavod za statistiku, Državni inspektorat i Vladin Ured za nacionalne manjine. Ovim Zakonom o potvrđivanju sporazuma okrenuti će se 20-tak projekata u 8 sektorskih grupa ili ciljeva koji se odnose na prioritete utvrđene u mišljenju Europske Komisije. Predmetnim sporazumom, dakle Republika Hrvatska će bespovratno koristiti 61,0, 62 milijuna eura, a za provedbu je Republika Hrvatska dužna osigurati 25% iz državnog proračuna. Uz to organizacije civilnog društva, odnosno krajnji korisnici dužni su osigurati 10% sufinanciranja individualnih projekata. U apsolutnim iznosima to znači da se kroz 3 godine, dakle u 2007., 2008. i 2009. godini radi ukupno preko 453 milijuna kuna bespovratnih sredstava iz Europske unije koji iznos zajedno s oko 53 milijuna kuna iz državnog proračuna i manjim sufinanciranjem krajnjih korisnika predstavlja ukupni iznos koji će biti na raspolaganju. S obzirom na to da je stupanje na snagu ovog Zakona o potvrđivanju sporazuma neophodan preduvjet za pokretanje predmetnih projekata i da su rokovi provedbe nacionalnog PHARE programa relativno kratki smatramo potpuno opravdanim donošenje ovog Zakona po hitnom postupku. Zaključno, dakle Klub zastupnika Hrvatske demokratske zajednice će podržati ovaj Prijedlog zakona uz još jednom napomenu za onaj amandman Kluba zastupnika Hrvatske demokratske zajednice. Hvala lijepa. **Milinović, Darko (HDZ)** Zahvaljujem. Zaključno, državna tajnica. Zaključno, prihvaćamo predloženi amandman vezan uz naziv zakona. Zahvaljujem. Zaključujem raspravu